Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram Prvu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini.Molim vas da najpre saslušamo himnu Republike

osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 155 narodnih poslanika. Sada je više, ali to je bila evidencija od pre pola sata, otprilike.Takođe, hteo bih da vas zamolim, želeo bih da naše sednice počinjemo tačno u 10.00 časova, kako je i predviđeno. To znači da tačno u 10.00 časova budete tu kako bismo imali kvorum za rad, zbog toga što ja ne ulazim u salu dok me ne obaveste da postoji kvorum.U svakom slučaju, takođe bih hteo da kažem da ćemo se truditi da uvedemo određena pravila, kada je pauza u toku dana, koliko se radi, da imate na raspolaganju, da možete da planirate radni

utvrđeno da postoji većina od ukupnog broja narodnih poslanika, da postoje uslovi za rad Narodne skupštine u smislu člana 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine.Saglasno članu 86. stav 2. i članu 87. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da sam ovu sednicu sazvao u roku kraćem od roka utvrđenog u članu 86. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine i izuzetno za subotu, dakle mimo dana utvrđenih u članu 87. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, zbog potrebe da Narodna skupština što pre razmotri predloge akata iz predloženog dnevnog reda.U sazivu ove sednice koji vam je dostavljen sadržan je predlog dnevnog reda sednice.Pre utvrđivanja dnevnog reda, saglasno članu 92. stav 2. i članu 93. Poslovnika Narodne skupštine, potrebno je da Narodna skupština odluči o predlozima za stavljanje na dnevni red akata po hitnom postupku i predlogu za spajanje rasprave.Sto narodnih poslanika poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – za našu decu“ je predložilo da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o ministarstvima koji su podneli Narodnoj skupštini 23. oktobra 2020. stavljam na glasanje predlog

glasalo.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.Narodni poslanik dr Aleksandar Martinović je predložio da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog odluke o prestanku funkcije i imenovanju u Republičku izbornu komisiju, koji je podneo Narodnoj skupštini 23. oktobra 2020. godine.Stavljam na glasanje ovaj

predlog.Generalni sekretar Narodne skupštine predložio je da se po hitnom postupku stavi na dnevni red predlog za imenovanje zamenika generalnog sekretara Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podneo Narodnoj skupštini 23. oktobra 2020. godine.Stavljam na glasanje ovaj

predlog.Narodni poslanik dr Vladimir Orlić na osnovu člana 92. stav 2, člana 157. stav 2. i člana 192. Poslovnika Narodne skupštine predložio je da se obavi zajednički, načelni, jedinstveni pretres

smo se izjasnili o predlozima za stavljanje na dnevni red sednice akata po hitnom postupku i predlogu za spajanje rasprave, na osnovu člana 93. stav 3. stavljam na glasanje predlog dnevnog reda u celini.Po

većinom glasova utvrdila dnevni red Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2020. godini, u celini.Prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu sednice.D Srbije.Saglasno odluci Narodne skupštine da se obavi zajednički, načelni, jedinstveni pretres, o predlozima akata iz dnevnog reda po tačkama jedan, dva i tri, a pre otvaranja zajedničkog, načelnog i jedinstvenog pretresa, podsećam vas da prema članu 97. Poslovnika Narodne skupštine ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe.Molim grupe.Molim poslaničke grupe ukoliko to nisu već učinile da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanik, u skladu sa članom 96. stav 4. Poslovnika.Saglasno članu 157. stav 2. i članu 192. Poslovnika, Poslovnika, otvaram zajednički, načelni, jedinstveni pretres o: Predlogu Zakona o ministarstvima, koji je podnelo 167 narodnih poslanika poslaničke grupe „Aleksandar Vučić - za našu decu“, Predlogu odluke o prestanku funkcije i imenovanju u Republičku izbornu komisiju, koji je podneo narodni poslanik dr Aleksandar Martinović i Predlogu za imenovanje zamenika generalnog sekretara Narodne skupštine, koji je podneo generalni sekretar Narodne skupštine.Da li predstavnik predlagača, odnosno predlagači žele reč?Ne, predlagači su da podsetim, gospodin Martinović, i Odalović, oni ne žele reč.Da

Hvala gospodine Dačiću.Kao izvestilac skupštinskog Odbora za pravosuđe, državnu i lokalnu samoupravu, želeo sam da kažem par reči vezano za ovaj zakon. Pozivam vas, naravno, da glasaste za njega. Zakon o ministarstvima kao i pre formiranja svake Vlade menja se u određenim stvarima u zavisnosti šta Vlada proklamuje kao svoj cilj. Moram da istaknem da mi je nešto veoma važno, jedno ministarstvo, na primer koje se uvodi, a mislim da dugo nismo imali prilike da govorimo o srpskom selu, mislim da je veoma važno da uvedemo ministarstvo koje će brinuti o srpskom selu.Ono selu.Ono što meni smeta i to ću pokušati u najkraćem crtama da kažem vezano za sam ovaj zakon i uopšte za formiranje čitave Vlade, a svakako ću u daljoj polemici tokom rasprave o tome govoriti, a to je natpisi u medijima o samom formiranju Vlade. Znate, predsednik Srbije Aleksandra Vučić je proklamovao nekih šest ciljeva, veoma važnih za ovo društvo, za ovu državu. Mi nismo ni svesni sa čim ćemo se suočavati u nekom narednom periodu, sa kojim poteškoćama.Ono što je strašno o tome niko ne piše. O tome niko ne govori i plašim se da smo kao društvo oboleli zato što jedino što nam je bitno i što mediji pišu, a to je ko će na koje mesto, kao da je to najvažnije koja će ličnost zauzeti neko ministarsko mesto. Koga bre ljudi briga za to! Valjda se gleda ko je sposoban da nešto uradi, ko ima neku stručnost da negde nešto učini, da je dovoljno operativan, da može nešto da doprinese državi. Ne, mi samo pričamo o tome ko će zauzeti koje mesto, kojoj stranci nešto pripada, ko će da uzme neki resor.To je ono što smo posle 2000. godine nažalost, nasledili i nažalost i danas se to preslikava. Znam koliko je teško formirati Vladu i svakome negde nešto udovoljiti zato što svako smatra da je bogom dan i najbolji na svetu, samo on da bude ministar. Još šta mi je strašnije kad vidim kad podmeću jedni drugima u medijima, pa da bi izvršili pritisak onda kažu, daju nekom novinaru, pa kažu – ja ću biti taj ministar, ovog drugog ćemo da sklonimo i tako dalje, ne govorim o ovim ambasadama koje malo-malo pa pokušavaju da pritiskaju, da stave negde nekog svog čoveka i slično.Zato sam se javio, zato što se iskreno nadama da kada budemo u nedelju saznali koga će gospođa Brnabić predložiti ovde, da to neće biti oni koji malo-malo pa stave u novine ili na neki od portala svoj lik kako su oni jedini bogom dani da budu ovde ministri, nego da će to biti nešto sasvim drugačije. Sam Zakon o ministarstvima nam daje široku mogućnost da možemo da zaista imamo kvalitetne ljude, dovoljno operativne i dovoljno obrazovane i svakako ljude sa velikim političkim iskustvom koji će moći negde nešto da urade.Još jednom ponavljam, uopšte nije važno koja stranka će koji resor uzeti, nego je mnogo važnije koji ministar zna nešto da uradi za ovu državu i za ovaj narod. Hvala vam puno i pozivam vas da glasamo za ovaj zakon.

poslaničke grupe „ Aleksandar Vučić – za našu decu“ i kao što smo naveli u izveštaju koji smo uputili Narodnoj skupštini smatramo da isti predlog jeste u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srbije. Dalje u diskusiju ću se detaljnije osvrnuti na taj predlog,

vam.Poštovane dame i gospodo, posebno želim da pohvalim predlog da se ubace još tri ministarstva, a da jedno od ta tri bude, kako pomoći selu.Imajući u vidu da ministar poljoprivrede ima dosta posla i da ne može da obiđe svako selo i da vidi šta to sve nedostaje selu i poljoprivrednim proizvođačima, ja ne koristim termin „seljaci“, možda smo mi veći seljaci od samih poljoprivrednih proizvođača, to je uvreda za poljoprivrednika, i da ne koristimo poljoprivrednike samo u izbornoj kampanji i, evo, hvala bogu, danas je na dnevnom redu.Najpre moramo da vidimo kako da zadržimo poljoprivrednike i one građane koji žive na selu. Naime, 86% sela u Srbiji nestaje, odlaze mladi ljudi, u gradove, u neke druge države, iz razloga što ranijih godina cena poljoprivrednih proizvoda i ono što su njihove porodice proizvodile, tu mislim na vreme od pre 7-8 godina, nisu bile zadovoljavajuće za uloženi rad i trud i obaveza, ono što se zove struja, infostan, potrošačka korpa itd.Nekada, do pre 10 godina, odnosno 2000. godine, ko je imao 20 krava u štali danas nema ni jednu. Ne zato što taj poljoprivredni proizvođač, gospodin, ne želi da radi, već je svake godine ostajao bez jedne krave, ili dve, zbog razlike u ceni inputa, ukoliko mora i da uzme zemlju u zakup i da kupi seno, kukuruz i sve ono što je vezano za ishranu stoke.Mi moramo da vidimo kako da pomognemo tim poljoprivrednim proizvođačima, najpre da se stvore uslovi da nema razlike kako se živi u gradu i na selu, da autobus ima ujutru od 5 do uveče do 11, kako bi mogli ne samo poljoprivredni proizvođači već i članovi porodice da odlaze u grad i opštine kojima pripadaju, da se pomogne poljoprivrednom proizvođaču. On ne traži bespovratne pare ako ništa ne radi.

Jer, gospodin poljoprivredni proizvođač nema statistiku o uvozu i izvozu poljoprivrednih proizvoda, šta se uvozi a šta se izvozi.Ja sam ranijih godina govorio da mi treba da tražimo kada se otvaraju neki veliki marketi u Srbiji da 80% proizvoda u rafovima tih marketa upravo budu srpski proizvodi. Naravno, zbog ranijih godina i nekih potpisanih sporazuma i obaveza koji su iz godine u godinu štetili poljoprivrednim proizvođačima do danas ne možemo da vratimo.Treba da se obrati pažnja i na one dilere žita i pšenice. Nije tu država kriva što je cena žita poslednjih 12 godina, dame i gospodo, od 16 do 18 dinara. Prethodna vlada je od 2012. godine povećala subvenciju, ne samo za poljoprivredne proizvođače, one koji se bave poljoprivrednom kulturom, već i za nabavku traktora, priključnih mašina i to je od velike pomoći za poljoprivredne proizvođače.Ko je najugroženiji na selu? Proizvođači mleka. Znamo da bez mleka ne možemo da čuvamo decu i da se mleko koristi skoro 70% za ono što se zove ljudska ishrana. Oni imaju problem sa kupcima, sa nakupcima i treba da vidimo

masnu jedinicu da mu određuje kupac ili onaj što dođe cisternom ispred kapije poljoprivrednog proizvođača i da kaže – tebi nije 4651, nego ti je 2,5 ili 2,7,

i da spreči te nakupce i kupce koji po 10 puta većoj ceni prilikom prerade naplaćuju taj znoj srpskog gospodina zvanog poljoprivredni proizvođač.Danas je mnogo teško živeti na selu. Prvo, moramo da stvorimo uslove u infrastrukturi. Da znate, dame i gospodo, preko 40% sela u Srbiji nema asfalta, nema dom kulture, a da ne govorim o vodi, itd. Hvala bogu, predsednik Srbije je najavio da će biti u svim selima sve ono što je vezano i za kanalizaciju i za vodovodnu mrežu.Ali, ako mi ne stvorimo uslove, da nema najmanje dva sportska terena u selu,

ne možemo da očekujemo kako ćemo da zadržimo te mlade ljude na selu i da oni žive od svog rada.Sve ovo govorim kao neko ko živi na selu i znam šta je muka poljoprivrednog proizvođača, jer on jednom godišnje dolazi do para, od kukuruza, od pšenice, od deteline. Od prasadi dolazi dva, dva i po puta godišnje se svinja prasi. Ali, isto tako, ja ne znam ko će biti ministar za razvoj sela, taj gospodin mora sve to da zna i da zna šta je muka i problem poljoprivrednog proizvođača.Veoma je važna kultura, zadržati kulturu na selu. Ali, ne samo da kažemo – evo vam prostorija u školi, pa tu neka kulturno-umetničko društvo vežba. Kulturno-umetničko društvo mora da se poštuje. Ako je Unesko priznao srpsko kolo kao kulturnu baštinu, onda mi moramo da zadržimo srpsku kulturu na selu i da na neki način stvorimo uslove tim mladim ljudima da se bave kulturom i da imaju gde da proveru vreme. Oni koji su talenat za sport, da se bave sportom, oni koji imaju neke druge talente, da im se pomogne.Tako

i da država nastavi u kontinuitetu da pomaže kada je u pitanju subvencija.Šta je još problem? Problem je što danas momci na selu se teže i sporije žene od momaka koji žive u gradu, zato što neće devojke da idu u selo i da žive u selu. Ako mi stvorimo sve te uslove, imaju vodu, gas, kanalizaciju, dom, sportske terene, autobus, više prodavnica, onda ćemo da zadržimo pažnju i da kažemo – evo, vidite, imate sve uslove da živite kao i oni što žive u gradu.Da selo ne služi tzv. gospodi gradskoj. gradskoj. Svako od nas je možda sebe uhvatio više puta da ode u selo kod oca ili majke ili kod rođaka, ako su daleko bilo otac i majka stari pa su umrli, da ti napuni neku kesu, neku kesu, jer pravi srpski domaćin, kad odeš kod njega, on te ne ispraća na kapiju da odeš bez da te posluži i da ti nešto pošalje. I da nam ne služe gospoda poljoprivredni proizvođači samo za to.Mi samo za to.Mi sada u proseku na selu imamo između 8% i 15% neoženjenih i neudatih, ali više neoženjenih muškaraca, preko 35 godina starosti. Šta očekuju njihovi roditelji? Najveća radost je da udate ćerku, da oženite sina, da postanete deka i baka, jer to je smisao života, ali smisao života je upravo da stvorite uslove, da se radi i da od svog rada svako može da živi.I mi koji radimo ovde u parlamentu da znamo da poljoprivredni proizvođač nema topli obrok, nema regres, nema bolovanje, nema ništa.

u jednoj godini treba poljoprivrednom proizvođaču tri godine da se vrati da pokrije ono što je uložio te godine kada je bila elementarna nepogoda.Na našu sreću ili nesreću sve manje ima elementarnih nepogoda, ima onih koji se bave povrćem, imaju i protivgradnu zaštitu, ali poljoprivredni proizvođač običan ne može sebi da priušti i da ulaže u nešto što nema, jer on mora da ulaže od para koje je zaradio. Tako da, mnogo je teško danas živeti na selu, velika je razlika između građana koji žive na selu i u gradu.Još jednom, pošto sigurno znam da je ovo predložio Aleksandar Vučić, želim da mu čestitam na ovom predlogu, jer on obišao svako selo i video kako se živi na selu.Mladi, i sada ovaj resor koji je vezan za borbu protiv bele kuge itd, možda je trebalo još jedno ministarstvo da se uvede, a to je ministarstvo za školski sport. Zašto za školski sport? Mi imamo najbolje talente po školama, ali te talente neko treba da prati, da ih usmeri, razumete? Deca se rode sa talentom 15%, a 80% radom i trudom dođu do pravog profesionalca, ukoliko neko radi sa njim, ili ga neko pronađe.Ja sam u Jagodini uveo školska takmičenja, odnosno međuškolska takmičenja. Verujte mi da više publike ima kada se deca osmog razreda, jedne i druge škole takmiče u košarci, malom fudbalu, stonom tenisu ili odbojci, nego publike koja dođe na stadion da gleda veliki sport, odnosno veliki

Pa stranci. Nemam ništa protiv stranaca, hajde jadan ili dva stranca, ali ti prodaš odmah igrača, ono što je talenat, nekom drugom i taj kada dođe da igra za Srbiju, sapliće se, kao baba Mileva, čuva noge, jer kada se vrati tamo u taj klub, da ne ostane bez velikih para. To ministarstvo nam strašno nedostaje.Da vam dam još jedan podatak, deca ne idu na fizičko. Hej, pa najviše smo voleli fizičko u školi, ne idu. Ali, ako kažemo - vi koji osvojite prvo mesto u fudbalu idete sedam dana na more; vi koji osvojite prvo mesto u košarci dobićete trenerke i po pet hiljada dinara. dinara. Ljudi, ne pričam ovo kao demagog, ja sam kupio prvi klizalište u Srbiji i deca svake godine se takmiče i od prvog do 10 mesta dobijaju pare: 5.000, 10.000. 20.000 i to su njihove prve pare koje su zaradili preko sporta.Da se vratim ponovo na fudbalske klubove, i „Zvezda“ i „Partizan“, znači to niko ne zna sada da mi sada nabraja, hajdemo košarku, ne gledam više košarku, kao sportista koji je bio militantni sportista, ne gledam. Šta da gledam? Koga? Ko igra za „Zvezdu“? Ko igra za „Partizan“?

ovi ostali resori, koji su vezani i za sport, i za omladinu, i za prosvetu da malo veću pažnju posvete upravo školama. To je baza ljudi.Zašto "Bern", zašto "Atletiko", zašto "Barselona" imaju mlade igrače dobre? Zato što imaju bazu, ali ta baza mora da se neguje, ta baza mora da ima koristi. Nastavnik iz osnovne škole koji napravi dva dobra sportista, on mora da bude privilegovan da ima određenu novčanu nadoknadu.Nažalost, nema ljubavi više prema sportu. Ljubav kratko traje. Interes. I zato što je interes na prvom mestu zato "Zvezda" i "Partizan" i dan danas duguju ogromne pare, iako su igrali za Ligu šampiona i Ligi Evrope.Nema ljubavi, ne postoji, samo interes. Zašto? Zato što nismo od malih nogu mi pravili bazu po školama, na selu i tako dalje. Šta će deca na selu da rade? Nemaju gde da idu preko dana ako ne idu u školu, da ne ponavljam, juče sam pričao da sam protiv toga da srednja škola sedam dana ide u školu, a sedam dana ne ide, to je za mene čudna stvar. Ako otac i majka kažu - hoću moje dete da ide u školu,

deca neće da nose maske.Šta sam time hteo da kažem? Mi moramo da živimo sa koronom da radimo. Da zamolim one koji sat i po drže konferenciju,

neće imati više para da da tri puta po 30.000 i dva puta po 18.000 fabrikama koje ne rade. Već se dešava da 30% zaposlenih u velikim fabrikama, velikim gigantima ne rade ili je otišao u karantin zato što kolega ima temperaturu i njih 30 je otišlo u karantin. Razumete?Mi

Što ti penzioneri nisu išli u nabavku uveče od pet sati je bio policijski čas, od pet do osam, zato nam treba životna praksa, životno iskustvo. Upravo ovaj parlament služi i da mi predložimo i da kažemo - ljudi, mi živimo u preko sto gradova i nije u svakom gradu isto. U onim gradovima gde je povećan stepen rizika i prednjače po broju zaraženih, u redu, u tim gradovima i da se poštuju sve te mere, ali na primer, u Jagodini 38 dana nema nijedan

u Jagodini je radila zelena pijaca. Iz cele pijace su dolazili kupci, proizvođači iz cele Srbije, a nijedan se nije zarazio. Vašar - 10.000 ljudi u Jagodini, nijedan se nije zarazio. Akva park - 6.000 ljudi jedne subote, nijedan se nije zarazio. Zahvaljujem. Zahvaljujem.Pre nego što dam reč sledećem šefu poslaničkog kluba,

da vas obavestim da će Narodna skupština danas raditi, verovatno, pošto to ne znamo sada, neophodno je da donesemo tu odluku da postoji ta mogućnost da ćemo radi i posle 18 časova, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice.Drugo, želim odmah da vam kažem da će pauza biti od 14.00 do 15.00 sati danas.Treće, danas.Treće, želim odmah da vam kažem i da vam najavim da ćemo danas po završetku rasprave imati glasanje povodom ovih tačaka dnevnog reda o kojima neće biti rasprave u pojedinostima. Znači, to su dve tačke dnevnog reda koje se tiču izbora Republičke izborne komisije i zamenika generalnog sekretara, tako da molim sve šefove klubova i poslanike da to sve imaju u vidu što sam rekao, i kada je reč o radu posle 18.00 sati i o pauzi u našem radu i o najavi za glasanje.Ovo što sam rekao za pauzu, to govorim samo zbog toga što je bitno da postoji red.

sada govorim što mi nisu napisali, pa zato moram da istaknem.Želim da kažem da će svi potpredsednici Skupštine predsedavati sednicama Narodne skupštine po unapred utvrđenom redu i to bi isto trebalo da omogući da ova Narodna skupština bude dom gde ćemo da negujemo i međusobnu toleranciju i međusobnu odgovornost za funkcionisanje i dostojanstvo našeg parlamenta.Idemo dalje. Po pravilima koji ovde postoje, prvo se daje reč najmanjim poslaničkim grupama.Znači, kako je sada lista prijavljenih, dajem sada reč Enisu Imamoviću, koji govori u ime poslaničke grupe Ujedinjena dolina - SDA Sandžaka.Izvolite. **Enis Imamović** Hvala, predsedniče.Na početku želim da kažem da poslaničke grupa Ujedinjena dolina - SDA Sandžaka neće podržati ovaj predlog zakona.I ovaj zakon i ovaj saziv, nažalost, je krenuo po hitnom postupku. Četiri meseca ste čekali da bi Zakon o Vladi stavili po hitnom postupku i mi smo opet primorani da ozbiljnu analizu ovako ozbiljnog zakona, a zatim amandmane i diskusije pripremimo za 24 sata.Šta se radilo četiri meseca ako nije Zakon o Vladi, a vidimo da nije? Ako krenemo redom, vidimo da se ovim zakonom, a naročito novim ministarstvima niste bavili nešto previše studiozno.Već

koji pružaju adekvatan odgovor na realno stanje u kome se danas nalazi naše društvo i na izazove i probleme sa kojima se suočavaju svi naši građani, a posebno kada su u pitanju pripadnici manjinskih naroda.Mi kao društvo, ali i kao institucija parlamenta, iz samo Vučiću znanih razloga, nakon izbora smo bili u jednom dugotrajnom vakuumu, te ako ništa drugo, barem smo očekivali da vladajuća većina u ovih nešto više od četiri meseca iskoristi vreme da napiše ozbiljan i studiozan Predlog zakona o Vladi koji uvažava novu realnost i koji daje odgovore na probleme sa kojima se danas suočavaju naši građani, ali i ostatak sveta.U se kaže da će ministarstvima kojima je promenjen delokrug u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog zakona, dakle dat im je rok da se konsoliduju, što znači da će oni imati još mesec dana manje da rade u punom kapacitetu, s obzirom da je ovoj Vladi ograničen rok trajanja do maja 2022. godine. Šta oni tačno imaju vremena da urade za građane Republike Srbije?Nažalost, u ovom predlogu zakona na možemo videti nijednu nadležnost ni u jednom ministarstvu koja posebno tretira suočavanje sa zdravstvenim, ekonomskim, socijalnim i svim drugim posledicama nastalim zbog pandemije, koja evidentno ostavlja i dubok trag na sve aspekte života, a u prvom redu ugrožava i same živote naših građana. Mnogi životi su bili, nažalost, pa i danas jesu, ugroženi. Mnoge živote smo i izgubili.Ono što je, takođe, ugroženo kako pandemijom, tako i politikom ovog režima jeste sloboda u mnogim njenim oblicima.Mi ćemo sa nekoliko amandmana pokušati da ovaj Predlog zakona o Vladi ispravimo. U tom segmentu ćemo i predložiti da zajednički zadatak svih ministarstava bude da u okviru svog delokruga razmatraju posledice pandemije, te da u skladu sa svojim nadležnostima predlažu mere

sa aspekta građana pripadnika bošnjačkog i albanskog naroda, ovaj zakon o Vladi ne pruža nikakvo konkretno rešenje za brojne nagomilane probleme sa kojima se suočavaju Bošnjaci i Albanci u Srbiji.Najavom formiranja Ministarstva za ljudska i manjinska prava očekivali smo da će se u njemu predvideti efikasni mehanizmi i uspostavljanje konkretnih mehanizama koji će, između ostalog, osigurati adekvatnu zastupljenost Bošnjaka i Albanaca u policiji, sudstvu, tužilaštvu i drugim držanim organima sa javnim ovlašćenjima.Predlagač je naročito ovo morao imati u vidu zbog činjenice da je u svim izveštajima Evropske komisije o napretku Srbije u evropskim integracijama upravo ovaj problem dakle - pripadnost, odnosno zastupljenost Bošnjaka i Albanaca u državnim organima sa javnim ovlašćenjima. Ovo je naročito izraženo u gradovima u Sandžaku i Preševskoj dolini.S obzirom da u ovom ministarstvu nije predviđen ovakav mehanizam, postavlja se pitanje zašto u konkretnim ministarstvima – policije, pravde, nije predviđen mehanizam i nije predviđen zadatak koji će se baviti uspostavljanjem nacionalne strukture zaposlenih sa nacionalnom strukturom stanovništva.Međutim, ne završavaju se tu razlozi zbog kojih mi nećemo glasati za ovaj zakon.Ako pogledamo ovaj zakon iz ugla nacionalnih veća, dakle nacionalnih saveta nacionalnih manjina, vidimo da on radi na daljoj degradaciji ovih organa manjinske samouprave i ovih institucija koji predstavljaju gotovo trećinu građana naše zemlje.Želim zemlje.Želim da vam skrenem pažnju, a ujedno i da upoznam javnost, da se nacionalni saveti, odnosno nacionalna veća biraju na direktnim izborima na isti način na koji se biraju i narodni poslanici u ovom parlamentu.Nacionalna parlamentu.Nacionalna veća predstavljaju najviša predstavnička tela nacionalnih zajednica koje žive u ovoj zemlji. Zbog toga za nas je potpuno neshvatljivo i neprihvatljivo da ti organi budu tretirani na bilo koji drugi način, do organi manjinske samouprave.Ovaj predlog zakona, kao što sam rekao, međutim, nastavlja dalju degradaciju i pokušaj da se nacionalni saveti svedu na nivo udružena građana ili nevladinih organizacija ako, ponavljam, za razliku od njih nacionalna veća se biraju na direktnim i slobodnim izborima.Zbog toga izbori za nacionalne savete, kao i finansiranje i organizacija rada nacionalnih saveta mora ostati u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, te smo s toga mi predložili amandman po kojem ovaj naziv ministarstva menja se i kaže da će to ubuduće biti Ministarstvo državne uprave, lokalne i manjinske samouprave.Ostali poslovi kao što je do sada bio slučaj mogu biti u nadležnosti Ministarstva za ljudska i manjinska prava, s obzirom da su bili prethodno u nadležnosti Kancelarije za ljudska i manjinska prava.Takođe prava.Takođe smo predložili i da se ministarstvo za brigu o selu, zbog svoje srodnosti i zbog, maltene, identičnog opisa poslova pripoji ministarstvo za brigu o porodici, demografiju i brigu o selu. Na taj način ministarstvo koje se bavi demografijom biće u prilici da sistemski organizuje projekte i mere za ravnomerno razvijanje i unapređenje demografske slike kako u gradovima i opštinama, tako i u selima i da to bude sistemsko rešenje.Iz ovih razloga detalje ćemo raspravljati u raspravi o pojedinostima i predloge koje smo iznosili ćemo dalje obrazlagati kada budemo razgovarali o amandmanima. Ovo su neki od najvećih razloga zbog kojeg mi nećemo podržati ovaj zakon o Vladi, jer ne vidimo se ovim zakonom pred buduću Vladu stavljaju zadaci koji trebaju da doprinesu unapređenju i poboljšanju života građana koji žive u u Sandžaku, Preševskoj dolini, ali i čitavoj Srbiji i zbog toga mi nećemo, kao što sam rekao, glasati za ovaj zakon. Hvala.

Uvažene koleginice i kolege, narodne poslanice i narodni poslanici, uvaženi predsedavajući, pre svega, želim vama da čestitam to imenovanje i da vam poželim da radimo dobro u interesu svih građana Republike Srbije i nastavimo napredak i naš put ka EU.Nema sumnje da su dva krucijalna problema sa kojima se danas susreće Srbija, pre svega, fenomen nedovoljnog rađanja u Srbiji i sa druge strane, izraženo iseljavanje ljudi iz naše zemlje.Nažalost, u Republici Srbiji već duže vreme broj umrlih premašuje broj novorođenih u toku jedne godine. Sa druge strane, udeo mladih je sve više, odnosno nizak, a udeo starijih postaje sve veći u našoj populaciji.Broj novorođenih u 2019. godini po onome što je objavio Zavod za statistiku iznosi 64.399 novorođenih, dok je umrlih bilo 101.458. Znači, postoji negativan priraštaj i praktično gubitak od 37.059 ljudi svake godine.U modernom svetu teži se povećanju fertiliteta pozitivnim, podsticajnim, s podsticajima, što je jedini održivi odgovor na ovaj zaista značajan problem. Stručnjaci projektuju da za prostu zamenu generacija u Srbiji je potrebno da od ukupnog broja žena koje rađaju na kraju reproduktivnog perioda 11% bude onih koji imaju samo jedno dete, 44% bude onih sa dvoje, a 45% bude onih koji imaju troje živorođene dece.Za rezultate uz sve podsticajne mere zaista je potrebno vreme i to je jedino u čemu se stručnjaci slažu. U decenijama se računa samo procena onih pozitivnih stvari i podsticaja podsticaja koje jedna država čini.Jedina svetla tačka u ovom problemu jeste upravo pominjani region Sandžaka koji, moram naglasiti, sa svojim gradovima kao što je Novi Pazar i Tutin, predstavlja najmlađu populaciju i najmlađe gradove u Evropi sa prirodnim priraštajem od 14,6% što je najviše u Evropi i zaista taj veliki ljudski resurs jeste ogromno blago koje ova država ima u vrednim mladim, obrazovanim ljudima koje ova država treba da uposli i iskoristi na pravi način.Upravo način.Upravo je to i jedan od političkih principa političke partije koju ja zastupam i koju pokušavam da ostvarim u ovoj Vladi i koju mi rešavamo korak po korak, a to je ravnomerna zastupljenost Bošnjaka, Albanaca i drugih nacionalnih manjina u državnim institucijama i to je nešto na čemu se radi.Mi smo, gospodo, kao parlament Zakonom o finansijskoj podršci porodicama sa decom omogućili jednu od najvažnijih stimulativnih mera koju može jedna država dati jednoj porodici, a to je finansijska nadoknada

i za četvrto dete dva miliona i 160 hiljada ili 18 hiljada mesečno, što moramo se složiti su ozbiljne cifre. To je uz zagarantovanu nadoknadu zarade porodiljama od dve godine dok su na bolovanju.Potom, jednokratnu pomoć od 100 hiljada dinara pri rođenju prvog deteta, pet hiljada dinara koje dobijaju za kupovinu opreme detetu kao paušal, jedan od najvećih vidova pomoći koju daje jedna država svojim stanovnicima bilo gde u svetu na zemljinom šaru.Mi u SDP smo još u programu iz 2007. godine naglasili da se imperativno zalažemo za proširenje proširenje brige o deci i jednakim mogućnostima svakog deteta, za obezbeđivanje punog iznosa neto plate tokom trudničkog bolovanja, za obezbeđivanje sigurnog sticanja stana porodicama mladih, za kreiranje paketa podrške samohranim roditeljima, za zbrinjavanje žrtava nasilja u porodici i razvijanja sistemskog odgovora na ovaj problem, za uvećanje dečijeg dodatka za veći broj dece, za pospešivanje hraniteljstva

ciljeve i na njima insistiramo u našoj koaliciji i čini mi se da smo puno toga od ovog nabrojanog uradili i ostvarili.Naravno, moramo da naglasim, sve smo ovo uradili uz jednu dobru saradnju, nekada i inicijativu našeg najvećeg koalicionog partnera u sadašnjoj vlasti, vladajućoj vlasti, tako da formiranje ministarstva koje će se brinuti o porodici, demografiji vidimo kao izuzetan nastavak jednog ozbiljnog rada koji trebamo nastaviti i umnogostručiti.Trend iseljavanja iz Srbije. Zaista veliki problem. U poslednje vreme po masovnosti podseća na ono iz devedesetih godina prošloga veka i tada su ljudi iz Srbije bežali zbog ratova, sankcija, hiperinflacije, međunarodne izolacije iz zemlje.Međutim, danas ništa od toga ne postoji, čak šta više, Srbija je kandidat za članstvo u EU, Srbija dobija stalne pohvale o ekonomskoj stabilizaciji i ekonomskim reformama, ali iseljavanje se i dalje nastavlja.O razlozima zbog kojih ljudi napuštaju Srbiju, ali reći ću ne napušta se samo Srbija, već i sve zemlje u okruženju, rađeno je mnogu studija i one su nam dale odgovore i na razloge. Međutim, neke studije su čak postavljale pitanja i ljudima koji su iseljenici, našim zemljacima, a procenjuje se da ih ima šest miliona iz čitavog regiona Balkana, pa su i oni dali odgovor zbog čega su radije tamo nego ovde. I to nam zaista ukazuje na rešenja i na ono šta trebamo činiti, kako kreirati politiku da bi zadržali stanovništvo ovde i sa druge strane, uspeli da vratimo one koji su već otišli.Moram

veliki gubitak za ono što mi planiramo kroz reforme i jačanje naše ekonomije i svih naših sektora.Odliv mozgova i obučene radne snage Srbiju košta godišnje 1,2 milijarde, znači, 1,2 milijarde dolara godišnje ili 3% do 4% ukupnog bruto nacionalnog budžeta. Rekoh, slična je situacija i u drugim zemljama, u Hrvatskoj, u Albaniji.

gde moram reći da je skoro jedna petina našeg stanovništva rekla da ima želju da ode negde da živi i da radi i većina njih navodi da je glavni razlog praktično to što nemaju posla ili su malo plaćeni za svoj posao. Znači, apsolutno ekonomski uzroci, želja za boljim životom, želja za većim cenjenjem svoga rada, jesu razlog i mogu da kažem da to je apsolutno legitimno.Frapantan je zaista podatak da 22% ljudi u Srbiji pokazuje želju da ode ili bi otišlo u inostranstvo, što je u apsolutnim brojevima milion ili 200 hiljada ljudi i to iz svih starosnih grupa. Još je gora situacija među mladima, znači, negde od 19. do 29. godine, oni koji žele to učiniti, otići, je 34 i više procenata mladih.Međutim, u odgovoru na pitanje zašto su otišli, naših iseljenika sigurno se vidi rešenje, još jednom kažem, trase koju mi trebamo formirati, našu politiku, naravno, kroz ovo ministarstvo, koje ja snažno, i moja politička grupa, podržavam, njegovo osnivanje, a to je, naši ljudi tamo uglavnom kažu da oni tamo žive zbog toga što je bolji kvalitet života, bolja primanja, bezbednost, nulta korupcija, uređen sistem, vrednovanje znanja i rada i, pre svega, izvesnost, podvlačim ovu reč izvesnost, koju su oni mnogo puta ponovili, da planiraju svoj život, da planiraju svoje buduće poteze, znači, izvesnost za njihov život i planove je nešto što je za njih izuzetno značajno.Naši građani koji žive u inostranstvu žele izvesnost, to žele, naravno, i naši građani koji žive ovde, da znaju da ako završe srednju školu ili su keramičari, dobiće toliku platu, da ako završe pravni fakultet, dobiće toliku platu i biti toliko vrednovani, ako završe kvalitetan fakultet, da će dobiti sigurno zaposlenje. To je ono na čemu oni insistiraju.Gospodo,

nije li to ono na čemu mi insistiramo sve ove godine i kroz programska rešenja, kroz programe, kroz nastupe. To je nešto što je rešenje, jedna real politika, pragmatična politika, politika sitnih koraka u rešavanju velikih problema naših ljudi, to je ono što naši građani žele da vide i to je ono što ova Vlada, nadam se da će nastaviti da čini, a prethodne dve su radile zaista dobro u teškom vremenu svetske krize, sada već i zdravstvene krize Kovida itd.Mi

ka svakom čoveku naše države, ka onima koji su većina, koji žive od svog poštenog rada, od svojih plata. Naš su fokus oni. Da kažem, naš smo fokus mi.Mi mi.Mi insistiramo i gradimo politiku prema njima sve ove godine i takav pristup je za nas imperativ, znači, to je, želim da kažem još jednu formulaciju, politika koju mi često zastupamo, politika uz nulti populizam i uz nulti nacionalizam. A od glasača dobijamo najbolju potvrdu da smo na pravom putu, da radimo kako treba i to pokazuju najpre rezultati glasanja u Sandžaku, gde smo mi najjača politička partija i gde svaki put u dva najveća grada i u drugim delovima dobijamo apsolutno veću i veću apsolutnu brojku u podršci.Za razliku od konkurentskih lokalnih partija koje sa jedne strane eksploatišu nacionalne teme i otvaranje nerešenih statusnih pitanja, sa jedne strane, ili sa druge strane, zloupotrebljavaju tradicionalne i verske institucije Bošnjaka, mi pobeđujemo real politikom, rešavanjem svakodnevnih teških problema naših građana. I to je model političkog delovanja kojim možemo jedino zadržati naše građane na svojim ognjištima i na svom vatanu. Sa mnogo rada i sa mnogo malih koraka, još jednom kažem, stići do cilja itd.Zaboravio sam da pomenem još jedan podatak, a to je da, gospodo, 85% ljudi koji idu iz naše zemlje, navode da idu u zemlje zapadne demokratije, odnosno EU i SAD, a da samo 2% ide u Rusiju. Ja ću reći da moje Sandžaklije 100% idu u Nemačku, i to nije loš izbor.Želim izbor.Želim da kažem da je upravo ovo insistiranje na evropskom putu nešto što mi promovišemo i nešto što je najjači cement i veza SDPS, SNS i drugih političkih opcija koje se zalažu za evropski put i nešto na čemu su, čini mi se, manjine bile i biće, a i verujem sve socijaldemokrate i svi levo orijentisani političari tog smera, jer Evropa zaista daje model brige, socijalne zaštite i brige o radnicima na pravi način.Vlade način.Vlade u kojima mi sa našim koalicionim partnerima učestvujemo grade stabilno i sigurno društvo u Srbiji, insistiraju na pravnoj državi, na državi jednakih šansi, pri tome smo mnogo učinili na ekonomskoj stabilizaciji, ali i na podizanju kvaliteta života. Stoga većina povratnika u našu zemlju navodi da ukupan kvalitet života, a to je dovoljan broj vrtića, a izgradili smo ih puno, dovoljan broj škola, kvalitetno školovanje, kvalitetno organizovanje ličnih života, kvalitet ličnog života, dnevnog, prijateljstva, porodične veze, to je nešto što oni nemaju i što je mnogo bolje u državi Srbiji i što mi moramo podupreti i na čemu moramo raditi i što treba da bude smernica rada ovog ministarstva koje će se baviti porodicom, decom, demografijom i koje je jako bitno ministarstvo koje ćemo imati.Neophodno je povećati motivaciju mladih da ostanu u Srbiji, jer će migracije biti povećane kada Srbija postane punopravni član EU. Verujem da je sada pravi da se ljudima daju adekvatni razlozi da ostanu. U Srbiji postoje, gospodo, mnoge stvari koje se mogu nadograditi, a jedna od njih je oblast digitalizacija, oblast u kojoj Srbija beleži najveći ekonomski rast i nešto na čemu treba i dalje insistirati.Ono što želim da kažem jeste da ćemo zdušno podržati osnivanje ova tri ministarstva. Vi znate da

prava, manjinskih prava, ravnopravnost polova i pre svega društveni dijalog koji će kao dodatnu temu dobiti ovo novo ministarstvo.Moram da naglasim da su ljudska prava u mnogo boljem, da kažem, stanju i da ostvarivanje ljudskih prava danas i pre 20 ili 30 godina u Srbiji na jednom potpuno različitom nivou, da danas svi i pojedinačno i nacionalne manjine i većinski narod zaista konzumiraju, reći ću, sve ono što drugi narodi u Evropi u jednom savremenom svetu imaju. Eto, postoje mali problemi kao što je neravnomerna zastupljenost manjina koji se trebaju rešavati i trebaju instalirati.Još kraj iz kog ja dolazim, koji je prebogat mladim ljudima treba da bude riznica i blago ove države. Gospodo, problem je što nam se iseljavaju iz Srbije, iz većeg dela Srbije uglavnom ljudi koji su visokoobrazovani. Na sreću, iz Sandžaka idu ljudi, trenutno, koji su radnici, koji usavršavaju svoje veštine. Verujte mi da kompletnu građevinsku industriju u Nemačkoj drže ljudi iz mog kraja, to su vrhunski građevinski radnici. Trebamo ostvariti uslove da se ti ljudi ovde vrate i da ubrzamo našu građevinsku industriju. Mi to dobro činimo u Beogradu, fantastično, ali trebamo nastaviti i u drugim delovima naše zemlje.U svakom slučaju, treba da naše mlade ljude motivišemo i ovo jeste način i ovo jeste put kojim to buduća Vlada treba da čini.U svakom slučaju, mi, socijaldemokrate Rasima Ljajića, ćemo snažno podržati ova nova rešenja i buduću Vladu. Zahvaljujem vam se na

Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, na samom početku želeo bih da uputim čestitke novoizabranom rukovodstvu Narodne skupštine Republike Srbije, pre svega predsedniku Ivici Dačiću, potpredsednicima, kojih ima šest, i generalnom sekretaru Narodne skupštine. Želim im uspešno vođenje sednica Skupštine i svih skupštinskih poslova koji su u nadležnosti predsednika i potpredsednika.Danas kad govorimo o Zakonu o ministarstvima. Ovim zakonom vrši se delimična reorganizacija postojeće strukture ministarstava, što ukazuje na neke propuste u prethodnom periodu i potrebe da se uvedu neka nova ministarstva.Osnivanje tri nova ministarstva će doprineti jačanju kapaciteta javne administracije u tim oblastima i poboljšati stanje takođe u tim oblastima. Ja ću se težišno zadržati danas na ova tri ministarstva, ukazujući na neke dobre predloge koji su uokvireni u ovim ministarstvima.Članom 12. Predloga zakona predviđa se ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Pre svega, u stavu 2. ovog člana biće detaljno uređena opšta pitanja položaja pripadnika nacionalnih manjina, mada i do sada Republika Srbije je pružala najviše standarde u oblasti položaja nacionalnih manjina.Stavom 3. predviđa se detaljnija uređenost ravnopravnosti polova, antidiskriminaciona politika, kao i pitanja u vezi unapređenja rodne ravnopravnosti. Ovo ministarstvo bi trebalo da posebnu pažnju poklanja antidiskrecionoj politici, jer postoje veoma osetljive grupe stanovništva, koje trpe diskriminaciju, prvenstveno deca, starije osobe i marginalne grupe stanovništva.Stavom 4. definišu se oblasti pripremnog popisa kojim se uređuje položaj udruženja i drugih organizacija civilnog društva. Kada govorimo o propisima koji uređuju položaj udruženja i drugih organizacija civilnog društva smatram da je jedan od prioritetnih zadataka ovog ministarstva priprema predloga o izmenama i dopunama Zakona o udruženjima, a posebno izmena člana 10. u kojem je definisano da udruženja mogu osnovati najmanje tri osnivača, što ne doprinosi reprezentativnosti udruženja.Savez penzionera Srbije, kao reprezentativna organizacija koja ima oko 650.000 članova, je pokrenuo inicijativu o izmenama Zakona o udruženjima i ovo ministarstvo bi trebalo upravo sa reprezentativnim udruženjima, odnosno Savezom penzionera Srbije, usaglašavati izmene i dopune novog Zakona o udruženjima.Članom

obavljalo poslove državne uprave i odnosi se na sistem porodično-pravne zaštite, brak, populacionu politiku, planiranje porodice, podršku i decu, unapređenje i razvoj demografske politike i druga pitanje. Osnivanjem ovog ministarstva pokrećemo strateška pitanja od interesa za državu Srbiju.Ako znamo da Srbija sve godine gubi jedan osrednji grad sa oko 30.000 stanovnika, onda je ovo prava stvar da konačno posvetimo pažnju ovom problemu. Mi smo u dosadašnjem periodu stalno govorili o ovom problemu i bila su nam puna usta, ali u praksi nije to bilo sasvim onako onako kako smo promovisali.Navešću samo grad Niš iz koga dolazim. Odbornička grupa PUPS-a u Skupštini grada Niša svake godine podnosi predloge za izradu budžeta grada Niša, imajući u vidu da su to sve realni predlozi, ekonomski opravdani, i ostvarljivi, delimično se ugrađuju u budžet grada Niša.Nažalost, jedan predlog koji je iz domena ovog ministarstva, odnosno biće iz domena ovog ministarstva godina se ne prihvata u Nišu, a to je predlog podrške rađanja i roditeljstva.Naime, PUPS insistira da grad Niš ima isti tretman prema svim trudnicama i porodiljama na teritoriji grada Niša, odnosno da svim porodiljama koje nisu u radnom odnosu grad isplaćuje mesečnu nadoknadu u iznosu od 10.000 dinara na mesečnom nivou, a u trajanju od jedne godine. Po statističkim podacima takvih slučajeva ima oko 600, što bi na godišnjem nivou iznosilo oko 72 miliona dinara, što nije veliki izdatak za grad Niš. Nažalost, prethodnih godina nije bilo sluha za taj predlog.Sada grad Niš, po prvi put u svojoj istoriji, na čelu ima ženu, odnosno za gradonačelnicu je izabrana gospođa Dragana Sotirovski i nadamo se da će konačno ovaj predlog PUPS-a ući u budžet grada, imajući u vidu da je Dragana porodična žena.Godine 2016. gospodin Aleksandar Vučić u ulozi premijera, odnosno predsednika Vlade Republike Srbije donosi odluke da sednice Vlade izmesti iz Beograda iz Beograda i iste drži u Nišu, odnosno, kako bi mi rekli, u Niš. Tada su, kao zaduženje ministra za regionalni razvoj,

projekte na obnovi i oživljavanju srpskog sela.Konačno, Predlogom zakona o ministarstvima osniva se i ministarstvo za brigu o selu. Članom 23. predlogom zakona predviđa se da ministarstvo za brigu o selu obavlja poslove koji se odnose na strateško sagledavanje položaja sela i seoskog stanovništva, predlaganjem mera i aktivnosti za unapređenje uslova života i rada na selu, negovanje tradicije i tradicionalnog načina života na selu a radi očuvanja kulturno-istorijskih sadržaja seoskih sredina. Reorganizacija postojeće strukture ministarstva i osnivanje ovog ministarstva od suštinskog je značaja za opstanak srpskog sela, a samim tim i opstanak Srbije, jer znamo da je srpsko selo uvek u najtežim slučajevima hranilo Srbiju.Izneću

Iz ovih podataka videćete da i uloga i poslovi koje će obavljati ministarstvo za brigu o selu biće veoma veliki.Procenjeni broj stanovništva u Srbiji u 2019. godini je oko 6.945.235 osoba koji žive u 2.487.886 domaćinstava. Polna struktura 51,3% čine žene i 48,7% čine muškarci. Van gradskih sredina živi 2.914.990 stanovnika, što iznosi 40,5% 40,5% stanovništva. Ovo je potvrda da je ovo ministarstvo veoma bitno, jer mora da vodi brigu o 40% stanovništva Republike Srbije.U Srbiji svake godine više umre nego što se rodi, između 30 i 40.000 stanovnika. Ako se tako nastavi Srbija će u nekom narednom periodu ostati bez svojih žitelja.Stanje u selima. Ja bih vas molio da propratite ove podatke koji su frapantni. Od 4.709 naselja, odnosno sela, 1.200 je u fazi izumiranja.

U Srbiji, čak 73% sela nema dom kulture, što znači da ovo ministarstvo sa Ministarstvom za kulturu i informisanje mora biti u neposrednoj komunikaciji radi obezbeđivanja. Starije generacije sećaju se da je ranije, maltene, u svakom selu bio dom kulture.U

U velikoj broju naselja postoji veliki broj praznih kuća i veliki broj kuća koje se prazne. U 230 sela nema osnovne škole. Čak u 173 osnovne škole u 2015. godini imali smo samo po jednog đaka.

Srpsko selo karakteriše i nešto starije stanovništvo sa 43,6 godina života u zavisnosti od grada gde je 41,3 godine. U dve trećine sela 2.140 nema ambulante. Onda možemo videti kakva je uloga Ministarstva zdravlja da se ovaj problem sa ovim ministarstvom

svetskih podataka da je to preko 60%. U Srbiji se uzgaja mali broj stoke. Što se tiče mehanizacije, mehanizacija koju poseduju srpska domaćinstva ili gazdinstva je u proseku stara 20 do 25 godina.Bez obzira što je vodni režim veoma povoljan u Srbiji, samo 3% se koristi u navodnjavanju, otprilike 100.000 ha zemljišta, dok je taj prosek u svetu 17%. Osigurava se samo 10% površina i imanja. Penzioni fond uplaćuje samo 155 hiljada i 720 poljoprivrednika. Na početku 2000. godine u Fond je novac uplaćivalo preko 500.000 poljoprivrednika, a prosečna penzija poljoprivrednih penzionera je nešto iznad 10.000, što govori da je to veoma malo i da je nemoguće živeti sa tom cifrom. Postavlja se pitanje šta nas očekuje u budućnosti. Ako se nastavi ovako i ako se ne preduzmu konkretne mere i preko ministarstva novog za selo i preko ostalih ministarstava, biće još katastrofalnije.Iskoristiću

koju su 2017. godine pokrenuli kabinet Ministarstva za regionalni razvoj u Vladi Srbije i zadužen je akademik Vladan Škorić, predsednik akademskog odbora za selo, premašili su sva očekivanja.Za nepune tri prateće godine vraćen je duh i vera u udruživanje, pri čemu snažno svedoči podatak da je u tom periodu na teritoriji Srbije osnovano čak 750 zadruga. To je podatak za istoriju i za ponos cele Srbije. Uspeh akcije „500 zadruga u 500 sela“ je doprinelo i što je u zadrugama dodeljeno podsticajnih sredstava u iznosu od milijardu i 700 miliona dinara, a to je bio novac za osnovna stada, višegodišnje zasade, opreme, mehanizaciju, a dobilo je ukupno 152 novoosnovane ili već postojeće zadruge.Drugo, posle višegodišnjih upozorenja akademskog odbora za selo SANU da više decenija propadaju sela u Srbiji, koje gotovo niko nije uvažio na pravi način, kabinet ministra za regionalni razvoj je predložio, a akademik Škorić oberučke prihvatio osnivanje nacionalnog tima za preporod Srbije.Ideja je naišla na ogromno interesovanje, tako da taj tim danas broji 78 uglednih javnih ličnosti iz oblasti poljoprivrede, agronomije, infrastrukture, zdravstva, prosvete, kulture, sporta. Među njima je 37 univerzitetskih profesora, više šefova katedri, direktora instituta, kao i slavnih reditelja, glumaca, pesnika, muzičara čiji su koreni na selu. Svojim prisustvom i otvorenom podrškom na konstitutivnoj sednici održanoj 13. juna 2019. godine, izradu programa za spas i preporod sela Srbije, snažno je podstakao i podržao predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić.Podrška je stigla i od njegove svetosti Patrijarha srpskog Irineja, od Matice srpske, Zadružnog saveza Srbije, Zadružnog saveza Vojvodine i skoro svih bitnih institucija koje se bave selom.U danu za glasanje poslanička grupa PUPS-a će svakako podržati ovaj zakon i naročito glasati za, uz potrebu da se zahvalim onim ljudima koji su pripremali sadržaj ministarstava na ovakvoj odluci. Nacionalni tim za preporod sela Srbije sačinio je program za preporod sela Srbije. promovisan je u Palati Srbije 9. oktobra 2020. godine. Program je poziv na akciju da se zaustavi propadanje srpskog sela i zaštite strateški interesi Srbije, pogotovo u pograničnim i brdskom planinskim područjima, da nas ne zadesi usud puste zemlje.Program zemlje.Program za preporod sela Srbije, kao nadstranački dokument od nacionalnog značaja predlaže konkretna rešenja, od kojih neka ako se primete mogu imati istorijski značaj i mogu temeljito na bolje da promene promene odnos države prema selu, a time i stanje na selu.Između ostalog, prelaže se formiranje državnog fonda za razvoj seoske infrastrukture, posebno finansijske podsticaje za mlade bračne parove, žene i dece koje žive na selu, ustupanje zemljišta u državnom vlasništvu do 50 hektara na besplatno korišćenje mladim bračnim parovima, dodela kuća onima koji žele da žive na selu i obrađuju zemlju po najpovoljnijim uslovima, smanjenje stope poreza na dodatu vrednost za poljoprivredne zadruge i potpuno oslobađanje većine poreza u pograničnim i brdsko-planinskim područjima.Predlaže garantnog fonda radi osiguranja minimalnih proizvodnih cena za osnovne poljoprivredne proizvode, osnivanje državne agrarne razvojne banke i poljoprivredne komore Srbije. Nacionalni program za preporod sela Srbije je sveobuhvatan dokument u kome su razrađene sve oblasti od ratarstva, stočarstva, voćarstva, vinogradarstva i drugih segmenata poljoprivredne proizvodnje. okviru društvenog standarda program obrađuje zdravstvenu, kulturnu na selu seoske škole, kulturu i sport. Novu nadu ljudima na selu uliva činjenica da je na investicionom petogodišnjem planom za budućnost preporoda naše zemlje Srbije 2025. godine, vrednog 14 milijardi evra, ogromna sredstva planirana su za rekonstrukciju regionalnih, lokalnih puteva, kao i da mnoga sela u Srbiji dobiju kanalizacionu mrežu i čistu pijaću vodu. To je zalaganje i obećanje predsednika države, a sve seoske i ljudi koji žive na selu su oduševljeni sa takom jednom podrškom.Još optimizma donela je izjava premijerke i mandatarke za formiranje buduće Vlade Srbije Ane Brnabić, koja je na svečanoj promociji izjavila da će nacionalni program za preporod sela Srbije imati pred sobom pri pisanju svog ekonomskog ekspozea, na predstavljanju programa nove Vlade Republike Srbije. Program je poziv za akciju - sela Srbije čekaju sa punom verom.Kao što sam već kazao, u danu za glasanje, PUPS će podržati ovaj zakon i glasati za.Još jednom zahvaljujem na pažnji. **Ivica

Zahvaljujem.Uvaženi predsedniče, predsedništvo, dame i gospodo narodni poslanici. Poslanička grupa SVM nema dilemu oko podrške Predloga zakona o ministarstvima zbog toga što utvrđena nova, pa i stara ministarstva, postojeća ministarstva, vidimo kao saglasnost sa ciljevima naše politike za koje se SVM zalaže u proteklih 26 godina i koje dosledno stoji na tri stuba.Zalažemo se za jednakost i nediskriminaciju. Savez vojvođanskih Mađara vrši, kao što znate, političko zastupanje interesa, najpre vojvođanskih Mađara i afirmiše manjinsku samoupravu, promociju, zaštitu i unapređenje ljudskih i manjinskih prava. Zalažemo se za autonomiju Vojvodine i funkcionalnu decentralizaciju za nas izuzetno značajnu, široku mrežu javnih službi o servisa dostupnih građanima u što je moguće većem broju naseljenih mesta u cilju unapređenja kvaliteta života građana, bez obzira na to gde oni žive. Zalažemo se nadalje i za jačanje porodičnih politika, zaštita porodica sa decom i izuzetno značajno ostanak u

ove oblasti koje predstavljaju samu suštinu naše politike kao što sam to naglasila, stavljaju u nadležnost konačno, znači, ne službi, ne kancelarija, već će za te oblasti biti formirana, kao što vidimo, posebna ministarstva što će, složićete se, stvoriti, dati još veću političku težinu ovim pitanjima.Bez zaštite manjina nema ni društvene stabilnosti, ni dijaloga. Upravo je društvena klima koja omogućuje i podstiče dijalog i toleranciju neophodna da bi različitosti u jednom društvu bile faktor ne podele, već obogaćivanja tog društva.Sigurni društva.Sigurni smo da će Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, ne samo štititi i unapređivati pravo na jednakost i nediskriminaciju, već i da će posebno uvažiti činjenicu da manjinske zajednice trebaju više od formalne jednakosti, manjinske zajednice trebaju poštovanje i priznanje. Zato je za SVM i za našu poslaničku grupu od izuzetnog značaja primena, implementacija usvojenih zakona da se u praksi konstantno, stalno radi na poboljšanju ka potpunoj primeni već postojećeg zakonskog okvira.Važnost implementacije posebnog zakonodavnog okvira, postojećeg, važnost implementacije, kako mi to zovemo, manjinskog akcionog plana ili posebnog plana za nacionalne manjine koji će po svim planovima biti revidiran u ovom narednom periodu kao deo akcionog plana za Poglavlje 23 značaj, važnost ovog je naglašena i u poslednjem izveštaju Evropske komisije, koji je objavljen pre nekoliko nedelja, tačnije 6. oktobra ove godine. Znači, izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije o procesima evropskih integracija kaže, naglašava, da se primenom zakona mora da se vidi, ona mora da vodi vidljivom napretku u efikasnom ostvarivanju prava pripadnika nacionalnih manjina. U spomenutom izveštaju Evropske komisije nadalje stoji da su uprkos zakonskoj obavezi da se vodi računa, da se mora uzeti u obzir etnički sastav stanovništva, nacionalne manjine su još uvek u praksi nažalost podzastupljene u javnoj administraciji.Ne možemo osporiti da je u proteklom periodu učinjen izuzetan napredak po ovom pitanju upravo zahvaljujući zajedničkom radu poslaničke grupe SVM i prethodne Vlade. Naime, nadležni organi su počeli da sakupljaju podatke o zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u javnim službama što je postala zapravo zakonska obaveza na osnovu prihvaćenih usvojenih amandmana naše poslaničke grupe, najpre na Zakon o zaposlenima, o autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, na Zakon o javnim službama itd, a nije manja važna činjenica i da je to jedna od mera koja postoji u malopre spomenutom posebnom akcionom planu za manjine tzv. "manjinskom akcionom kao poslanica, kao žena moram malo da se osvrnem i na ženska pitanja kada pričamo o ljudskim pravima. Nažalost, svi relevantni izveštaji, uključujući i spomenut izveštaj Evropske komisije kažu da postoji tzv. rodni jaz, rodna nejednakost na polju zapošljavanja i rada i pandemija zarazne bolesti Kovid 19 je potvrdila da su žene iznele, da zapravo one nose dosta veliki teret ove krize, da su pandemijom pogođene one oblasti, profesije u kojima su žene dominantne, kao i da je uspešnost usklađivanja porodičnih i profesionalnih obaveza, znači porodice i karijere, da je izuzetno veliki izazov za žene u Srbiji.Rešavanje ovih i sličnih problema, a i konačno donošenje zakona o ravnopravnosti polova će svakako biti takođe jedna od tema sa kojima će se baviti buduće, posebno Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni

u predlogu zakona stoji, da će se ministarstvo baviti izradom propisa o ljudskim i manjinskim pravima i praćenjem usaglašenosti domaćih propisa sa međunarodnim ugovorima i drugim međunarodnim pravnim aktima o ljudskim i manjinskim pravima, jer se ova tema uvodi kao nadležnost ministarstva, zapravo to znači da nacionalni saveti i sva tematika prelazi u ovo ministarstvo, ova tematika je ranije bila deo nadležnosti Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu.Nada je drugo novo ministarstvo za brigu o porodici i demografiju. Smatram ga izuzetno značajnim, pošto je značajno da se razume podrška porodici u jednom širem kontekstu, jer je politika zaštite porodice pokazatelj kako su regulisane i druge društvene oblasti života. U radu tog ministarstva će se, naravno, ukrštati razne politike, socijalne, poreske, ekonomske, zdravstvene, poljoprivredne politike, obrazovne politike, politike zaštite od diskriminacije, demografske politike.Moram da spomenem da je briga o porodici i finansijska podrška porodicama sa decom izuzetno kompleksna i znamo je da je u proteklom periodu rađeno dosta, odnosno odnosno spominjalo se dosta da ćemo ponovo menjati spomenuti zakon. Posle dve godine primene, mi smo i tada učestvovali aktivno u donošenju tog zakona i pohvalili da su se, na primer, i poljoprivrednice, bile one članice ili nosioci poljoprivrednih gazdinstava, uključile u sistem, ali posle dvogodišnje primene se vide neke neusaglašenosti, pa i možda diskriminacija određenih kategorija.Želela bih sada da ukažem upravo na dve teme. Jedna se tiče žena članica i nosioca poljoprivrednih gazdinstava. Dobro je što su one končano uključene i one imaju pravo na naknadu za porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta po postojećem zakonu, ali se nadam da će ovo novo ministarstvo što pre izaći sa novim izmenama, da izjednače njihova prava i obaveze sa ostalim korisnicama ovih naknada. Naime, one moraju da budu osigurane najmanje 24 meseca iliti dve godine, dok kod ostalih žena je to 18 meseci, se jednostavno mora ovo izjednačiti.Druga, ako mogu tako da formulišem, diskriminatorna mera ovog trenutno važećeg zakona, na koju je ukazao i sam Zaštitnik građana, je da pravo na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta ne mogu da ostvaruju roditelji ukoliko je već ostvareno pravo na pomoć i negu drugog lica. Mislim da i ovo treba ispraviti. Mi smo tu i očekujemo dobru saradnju sa budućim novim ministrom i ovim ministarstvom.Ne manje važna treća treće novo ministarstvo o kome se danas ovde razgovaralo, za nas takođe značajno, je ministarstvo za brigu o selu. Ova tema, briga o selu, je deo našeg programa i politike za koju se zalažemo, kao što sam spomenula. Naime, opšte je poznato da veliki deo vojvođanskog stanovništva, pa i vojvođanskih Mađara živi na selu.U Vojvodini postoji 467 naselja, od tih 467 naselja 52 su gradska, a 414 seoska ili mešovita. Svi smo svesni toga i dobro znamo da su svima potrebni dobri pristupni putevi, sređene ulice, saobraćajna signalizacija, vodovodna, kanalizaciona mreža, bankomati, veći broj lekara u svim malim seoskim ambulantama, apoteke, kancelarije notara i isturene sudske jedinice. Svi mi Svi mi znamo da, nažalost, često sam odlazak kod lekara ili sređivanje bilo kakve dokumentacije kod javnog beležnika, notara, pregled lekara opšte prakse nekad oduzima građanima, odnosno stanovnicima seoskih naselja čak ceo dan i celo popodne. Treba svima, kažem, obezbediti ove normalne usluge, bez obzira na to gde žive.Mi sa posebnom pažnjom pratimo aktivnosti Nacionalnog tima za preporod sela i cenimo mere najavljene Nacionalnim programom za preporod sela Srbije, između ostalog i samo formiranje Državnog fonda za razvoj seoske infrastrukture i, kao što je spomenuto, ustupanje do 50 hektara zemljišta u državnom vlasništvu na besplatno korišćenje mladim bračnim parovima. Videćemo kako će to zaživeti u praksi.Iskoristila bih ovu priliku, kada govorim o ministarstvu za brigu o selu, da apelujem na novo, buduće formirano ministarstvo da uz finansijske podsticaje za mlade bračne parove, žene i decu pomogne rešavanje problema koje je multisektorsko i o kojem Savez vojvođanskih Mađara je nekoliko puta govorio u ovom uvaženom visokom Domu, ali i u, mogu tako da kažem u pozadini, zahvaljujući i našem učešću u prethodnoj Vladi. Uz doprinos našeg državnog sekretara radimo, a to je konkretno pitanje penzijsko-invalidskog doprinosa, za plaćanje penzijsko-invalidskog osiguranja poljoprivrednih proizvođača. Ovo pitanje je izuzetno značajno i važno, međutim, još uvek nije rešeno. To je pitanje plaćanja njihovih doprinosa. Znači, uglavnom se radi o malim poljoprivrednim proizvođačima. Neophodno je da se to plaća srazmerno veličini zemljišta koje obrađuju i prihodima koje ostvaruju od poljoprivrede, kao i izuzetno značajno – otpis njihovih dugova i kamata, jer složićete se da nije svejedno da li neko ima pola pola hektara ili 50 ili 100 ili 150 hektara zemlje.Znam da je i, kako da je nazovem, Vlada u tehničkom sastavu radila na tome, da su skoro i pripremljeni predlozi oko kojih se očekuje javna rasprava za nekoliko meseci, ali želela sam da ukažem da smo mi tu za saradnju i sa rešavanje ovog problema i mislim da nemamo više vremena za odlaganje. se očekuje od nas, a mi smo tu da zastupamo interese svih, pa i malih poljoprivrednih proizvođača.Dakle, kao što sam spomenula, da sumiram, sigurna sam da ćemo i u budućem periodu, kao što smo to činili i u prethodnom, uspešno sarađivati sa novom Vladom, ministrima, rešavati konkretne životne probleme građana i otuda nema nikakve dileme da će poslanička grupa Saveza vojvođanskih Mađara u danu za glasanje podržati Predlog zakona o ministarstvima. Zahvaljujem na pažnji. Zahvaljujem, uvaženi predsedniče.Poštovano predsedništvo, gospodine Martinoviću, s obzirom na to da ste vi predstavnik predlagača, kao i gospodin Odalović, neću neću na samom početku reći ništa spektakularno novo i neću otkriti nikakvu spektakularnu tajnu ako kažem da mi danas razgovaramo o dva zakona – izmeni i dopuni Zakona o ministarstvima i izmeni i dopuni Zakona o Vladi. To su zakoni koji potpuno sam ubeđen, najviše menjani u istoriji zakona u Srbiji, iz jednog prostog razloga jer mi od uvođenja višestranačkog sistema do danas nismo imali jedan sistemski pristup, univerzalni pristup, univerzalni koncept jedan, optimalan model kakva je to Vlada potrebna i koji je to broj ministarstava unutar Vlade potreban Srbiji.Takvi standardi, da se razumemo, ne postoje ni u evropskim državama. Svaka država, shodno svojim potrebama, onome što je neophodno, formira vladu i broj ministarstava unutar vlade. Tako, recimo, u Norveškoj mislim da smo imali ministarstvo za naftu, pa ministarstvo za ribolov, u Nemačkoj smo imali ministarstvo za hranu itd.Kada itd.Kada je reč o predlozima o kojima danas govorimo, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vladi i o ministarstvima, želim da kažem da je on nastao kao rezultat realne potrebe kako bi Vlada nastavila efikasnije i bolje da funkcioniše. Iskustvo pre svega iz prethodnog perioda, ali i uočene realne potrebe građana, uočene realne potrebe države, društva i kada sve to stavite na nekakvu lestvicu prioriteta, onda možemo sagledati i potvrditi da mi zapravo danas govorimo o zakonskim predlozima koji jesu garant da idemo u pravcu stvaranja i uređenije, bolje i efikasnije države, a to svakako jeste interes svih nas.Personalna rešenja jesu važna i mi to ne sporimo. Važno je da na ključna mesta dođu kvalitetni ljudi, sposobni ljudi koji će umeti da organizuju sistem koji će da funkcioniše, koji će da ostvaruje rezultate, ali to nije tema današnjeg skupštinskog zasedanja. Danas govorimo o tome da stvorimo jedan osnov, da stvorimo jedan sistem koji će omogućiti Vladi Republike Srbije da daje rezultate.Kada smo kod rezultata, želim da kažem u ime poslaničke grupe SPS da rezultati koji su ostvareni u prethodnom vremenskom periodu kao neko ko je bio deo vladajuće koalicije delio vrednosti odgovornosti u radu Vlade Republike Srbije, da smo mi na te rezultate ponosni. Kada kažem rezultati, mislim naravno i na ojačan i osnažen međunarodni ugled Srbije, ali mislim i na sve ono što je postignuto i na nacionalnom i na državnom i na ekonomskom planu. Pre svega, kada govorimo o ekonomskim pokazateljima, ma koliko neko pokušao da kritikuje i ma koliko neko pokušao da napravi kritiku zarad kritike da bi došao do jeftinih političkih poena, činjenice su neumoljive, podaci su neumoljivi i ne možete ih osporiti.Ti rezultati, mislim da budućoj Vladi trasiraju jedan dobar put i pravac da može da nastavi da radi dobro, ali, sa druge strane mi danas govorimo i stvaramo jedan osnov, takođe, za bolji rad buduće Vlade, da buduća vlada može da realizuje proklamovane ciljeve i načela. Naravno, ne želim da prejudiciram šta će biti sadržano u ekspozeu mandatara za sastav nove vlade, ali kada kažem proklamovani ciljevi i načela, mislim na šest principa i ključnih tačaka o kojima je govorio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, sa kojima se mi u potpunosti slažemo, i ubeđeni smo da će oni biti sadržajni i da će biti deo ekspozea mandata za sastav nove ove zakonske predloge o kojima danas govorimo, mi zapravo, najpre želimo da podržimo sve ono što je urađeno u prethodnom vremenskom periodu, ali isto tako da damo nedvosmislenu podršku u radu buduće vlade Republike Srbije i to pre svega, kada je reč o reformskim procesima, kada je reč o modernizaciji, kada je reč o promenama, kada je reč o investicijama, kada je reč o razvoju i kada je reč o rastu.Sagledavajući ovaj predlog može se videti i predvidljivost, može se videti i stabilnosti, ali se može videti i kontinuitet. Za nas je od suštinskog značaja dobro ustrojena unutar Vlade i dobro organizovana struktura rada ministarstava koja će racionalno, kvalitetno i efikasno odgovarati na ono što suštinski jeste najvažnije, a to su potrebe države i potrebe građana. Sagledavajući ove predloge sa tog aspekta oni su u potpunosti opravdani i zaslužuju podršku, jer upravo, za prioritet imaju potrebe države i potrebe građana.Mislim da mi danas zapravo, govoreći o ovom zakonskim predlozima, a uzimajući u obzir onu digresiju koju sam napravio na početku, da nisam imao jedan univerzalni pristup i da nismo imali jedan sistemski pristup od uvođenja višestranačkog sistema, ali mislim da danas ovakvom raspravom i ovakvim predlozima pravimo jedan iskorak u tom smislu i pravimo jedan optimalan model, jedan stabilan model koji bi trebao i mogao da bude osnov i za formiranje nekih budućih, narednih vlada, a ne da se Zakon o ministarstvima, Zakon o Vladi uvek prilagođavaju aktuelnom političkom trenutku, koalicionim sporazumima ili političkoj trgovini.Na taj način, ovom današnjom raspravom mi pokazujemo da postajemo ozbiljna i odgovorna država, država koja svoju politiku ne kreira od danas do sutra, već ima jedan kontinuitet.Naravno, da ovi zakonski predlozi nisu politička proklamacija, već kao što sam rekao, jesu rezultat i odraz realne potrebe, jer, ako bi govorili o tome da je politička proklamacija, o tome sam govorio na prethodnoj sednici, pa SNS i Aleksandar Vučić su apsolutni pobednici izbora, i oni nisu imali nikakvu potrebu da imaju koalicione partnere i razgovaraju sa koalicionim partnerima. Žao mi je što neki nisu shvatili, što su pokušali da pojednostave te razgovore koji su vođeni sa potencijalnim koalicionim partnerima i sa svim političkim opcijama koji imaju svoje predstavnike u parlamentu, neki nisu ni prihvatili razgovor. Žao mi je što je to tako, nisu shvatili ozbiljnost i odgovornost situacije u kojoj se nalazimo, ali nalazimo, ali ti razgovori koji se tiču, ponoviću po ko zna koji put, budućnosti Srbije i budućnosti svakog građanina Srbije.Ono u šta sam ubeđen šta sam ubeđen neće se dešavalo u političkoj istoriji Srbije, a to je da ministarstva budu feudalnog karaktera. Veoma je važno da predloge o kojima danas razgovaramo ne sagledavamo sa dva aspekta. Sa aspekta personalnih rešenja, jer personalna rešenja danas nisu tema, ona jesu važna, ali danas nisu tema. I veoma je važno da ne sagledavamo razmatrajući broj ministarstava, jer hipotetički Vlada može da funkcioniše i sa pet ili šest ministarstava, ali ovde je suštinsko pitanje šta mi zapravo hoćemo i kakvu Srbiju hoćemo. Opet sa druge strane 21. građani su na izborima vrlo jasno, demokratski rekli kakvu Srbiju žele, a mi kao odgovorni i ozbiljni političari to treba da prihvatimo i da damo svoj doprinos u realizaciji tih ciljeva i to upravo činimo danas.Ono što takođe želim da kažem, jeste da veoma često se čuje u javnosti da se pojedini nazovite predstavnici političke elite zalažu za nekakav dijalog, dijalog koji bi trebao da ide ka reformi našeg političkog sistema. Opšte je poznato da smo mi tokom prethodnog saziva uvek spremni bili za dijalog. Na kraju se taj dijalog sveo, razgovarali smo sami sa sobom, nismo imali sagovornike. Ali, ne bežimo mi od toga da razgovaramo, da raspravljamo, ali nemojmo mišljenje da menjamo u zavisnosti od političke pozicije u kojoj se nalazimo. Da li smo u poziciji vlasti ili smo u poziciji opozicije i nemojte da koristimo zakone kada neku temu želimo da zloupotrebimo. Pa, recimo 2020. godine se setimo izbornih uslova koji nisu promenjeni od 2008. godine. Jedino što je promenjeno 2008. godine je bilo finansiranje političkih stranaka, ali to je tada bila neminovnost, to je tada bilo nešto što je neophodno. Ušteda i racionalizacija na nivou države je bila prioritet i naravno da kao odgovorni i ozbiljni ljudi štedimo prvo tamo gde ima, uštedelo se na političkim strankama. Smanjena su sredstva za finansiranje političkih stranaka, ali se nije štedelo na građanima. Mislim da je to mudra i racionalna odluka.Dakle, ovde se već govorilo, tri stvari su ključne. Imamo tri nova ministarstva. Najpre, Ministarstvo za brigu o porodici i demografiji i to je još jedan pokazatelj da je još bolje prepoznat značaj pitanja porodice i demografskog razvoja Srbije. Inače, temelje ovog pitanje postavljali smo i tokom formiranja prethodne Vlade Republike Srbije kroz Ministarstvo bez portfelja. Danas sa velikim zadovoljstvom kroz ministarstvo koje će se baviti konkretno ovim pitanjem.Suština svega i jeste u stanovništvu, u zdravoj naciji, njenom podmlađivanju, jer ako nema stanovništva nema ni razvoja, nema ni napretka. Mi smo nažalost u vrhu država, uz dužno poštovanje penzionera, nemojte me pogrešno shvatiti, ali nažalost smo u vrhu država po starosti stanovništva. Malo čas je neko rekao i u potpunosti je u pravu, svake godine, nažalost zbog smrtnosti u Srbiji nestane jedan veći grad.Društvena briga o porodici, koja mora biti osnovna ćelija svakog zdravog društva, mora biti strateški cilj naše države, jer bez zdrave porodice nema ni zdravog društva. I, naravno, da je potpuno opravdano formiranje ovakvog ministarstva, ministarstva koje će se baviti baš ovim pitanjem.Drugo novo ministarstvo i drugi novi resor posvećen je selu, drugoj slaboj tački od koje zavisi život svakog društva. Selo je očuvalo i selo je hranilo Srbiju onda kada je bilo najteže, u najtežim trenucima. Ja ću vas podsetiti, u periodu korone, mi smo mogli da se oslonimo sa sigurnošću samo na dve stvari dve stvari – naše tradicionalno prijateljstvo sa tradicionalno prijateljski orijentisanim državama i naši sopstveni izvori. A šta su naši sopstveni izvori osim sela, zdrave hrane i proizvoda

koje su date poslednjih godina, stanje se jeste popravilo i ja ne želim da kritikujem ministra poljoprivrede, već naprotiv, želim da pohvalim rad Ministarstva poljoprivrede i gospodina Nedimovića u prethodnom vremenskom periodu, koji je dosta doprineo da se popravi situacija na selu, ali smatramo dobrom odlukom da selu damo nove podsticaje, nove stimulativne injekcije kojima ćemo ga oživeti. Mnogi će se vratiti da žive u selu i proizvode hranu.Maločas smo čuli statističke pokazatelje i podatke. Ja volim da gledam statistiku, volim da je pročitam, ali više volim praktično delovanje koje daje rezultate. Gospodin Marković ne želi sam sebe da hvali, ali, evo, ja ću da iskoristim priliku.Pored toga što sam pohvalio ministra poljoprivrede, koji je sjajno odradio svoj posao, gospodin Marković, recimo, već 15 godina u Jagodini je omogućio svakom poljoprivrednom proizvođaču besplatno korišćenje tezgi na pijaci. Gospodin Marković je omogućio u Jagodini da svako selo ima dom kulture, da ima put, da ima vodu, elektro-energetsko snabdevanje, gas na selu. Dakle, sve ono što je neophodno da bi ljudi sve ono što je neophodno da bi ljudi imali mogućnost da opstanu na selu.Slažem se ja sa statističkim podacima, ali nekako mi se čini, kad govorimo o ovim statističkim podacima, da kritikujemo Ministarstvo poljoprivrede, a ja to ne bih želeo. Ja želim da pohvalim ministra poljoprivrede, ali želim da kažem kako treba i u kom pravcu praktično delovati – onako kako je to činio gospodin Marković u prethodnom vremenskom periodu.Treće po redu ministarstvo, koje je takođe od velike važnosti i značaja, ma koliko se neki trudili da minimiziraju značaj ovog ministarstva, to je Ministarstvo za ljudska prava i dijalog. smo prilike, sasvim slučajno sam pre nekoliko dana imao prilike da odgledam jednu debatu, gde su rekli da je ovo tipičan marketinški trik i da treba sebi da objasnimo šta je dijalog. Znači, tipičan marketinški trik, a mi formirano zvanično ministarstvo. Sa druge strane, treba sebi da objasnimo dijalog, a mi jako dobro znamo šta je dijalog. Mi smo dijalog vodili i u prethodnom vremenskom periodu. Mi dijalog i danas vodimo u parlamentu, o izuzetno važnim temama. Dakle, nije do nas, već do onih koji to ne žele da shvate ili ne mogu da shvate. Ali, ja u to neću da ulazim.Najbolji odgovor na pitanje kada je reč o formiranju ovakvog ministarstva mislim da je dao sam predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, kada je rekao da da je permanentan dijalog neophodan na svim nivoima, naročito što su snage koje su protiv, recimo, vakcinacije, koje misle da je zemlja ravna ploča, pokušaću da ga citiram, i podržavaju antimigrantsku politiku, ojačale za čak 250%, verovali ili ne. To je sasvim dovoljan razlog da mi formiramo ministarstvo koje će se baviti ovim pitanjima.Na samom kraju, gospodine Martinoviću,

Hvala,